lugupeetud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 11. töönädala esmaspäevast istungit. Kõigepealt, head kolleegid, palun, kohaloleku kontroll!

on registreerunud 65 Riigikogu liiget, puudub 36.Austatud Riigikogu, läheme päevakorra kinnitamise juurde. Teatavaks tehtud päevakorras on toimunud mõned muudatused. Riigikogu liikmed Tõnis Lukas, Rain Epler, Helle-Moonika Helme, Evelin Poolamets ja Anti Poolamets on tagasi võtnud peaministrile ning majandus- ja infotehnoloogiaministrile esitatud arupärimised numbriga 81, 274, 300 ja 459, millele vastamine oli kavandatud tänase istungi teise, kuuenda, seitsmenda ja kümnenda päevakorrapunktina. rahanduskomisjon palub päevakorrast välja arvata Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Riigigarantii andmine Euroopa Investeerimispangale Ukraina ülesehitamise toetamiseks" eelnõu 336, mille teine lugemine oli kavandatud kolmapäevase istungi esimeseks päevakorrapunktiks. Head kolleegid, kas me saame asuda hääletuse ettevalmistamise juurde? Head

kolleegid, arupärijad on tagasi võtnud tänase istungi teiseks, kuuendaks, seitsmendaks ja kümnendaks päevakorrapunktiks kavandatud arupärimised numbritega 81, 274, 300 ja 459. Rahanduskomisjon palub selle töönädala päevakorrast välja arvata eelnõu 336, mis oli kavandatud kolmapäevase istungi esimeseks päevakorrapunktiks. Koos nende muudatustega panen hääletusele Riigikogu täiskogu II istungjärgu 11. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Vabandust! Päevakorra kinnitamise poolt on 80 ja vastu 0, erapooletuid on 1. Päevakord on kinnitatud. Järgnevalt, head kolleegid, on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun siia Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnissoni. Palun! Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kolm seaduseelnõu. Esimeseks, elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust kliimaminister. Teiseks, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asutamislepingu artikli 1 ja artikli 12 lõike 1 muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister. Ja kolmandaks, välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust välisminister. Kõik kolm eelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Austatud Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kolm eelnõu ja juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Head kolleegid! Asume tänase päevakorra esimese punkti juurde, milleks on Riigikogu liikme Riina Solmani 10. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine valeliku poliitika kohta. Kõigepealt palun siia Riigikogu kõnetooli ettekandjaks Riigikogu liikme Riina Solmani. Palun! Aitäh teile, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud saadikud, kes te siin saalis olete ja kes te olete oma tubades, ning inimesed, kes te jälgite meid sidevahendite kaudu! Arupärimine sai esitatud juba 10. mail ja see ei ole oma relevantsust ka täna kaotanud, sest valitsuse usalduse küsimus [püsib]. Kas me saame tänast valitsust usaldada?Viimased usaldada?Viimased pool aastat on mõjunud Eesti inimestele šokina. Koalitsiooni moodustanud erakonnad Reformierakonna juhtimisel on valimiste eel antud lubadused täiesti unustanud ja selle asemel on kiirkorras ellu viinud poliitikat, millest valijatele sõnagi ei räägitud ning milleks mandaati ei ole ja seda ka ei küsitud. Sõnamurdlikult läks Vabariigi Valitsus muutma perehüvitiste seadust, mis alles möödunud aasta lõpus eelmises Riigikogu [koosseisus] vastu võeti. Seda tehti Eesti madalaima sündimuse juures. Seda järsku langust on kommenteerinud mitmed rahvastikuteadlased, kes on pannud südamele, et perede kindlustunnet ei tohi selliste signaalidega lõhkuda.

seaduste vastuvõtmist ja hüvede kärpimist [analüüsitakse]. Ja teine küsimus oli, kas tegu ongi uue poliitilise kultuuriga ehk valeliku poliitikaga, et seaduse mõju hakatakse analüüsima alles pärast selle vastuvõtmist. Ja kolmandana tahaks veel üle küsida, miks te jätkate ka nüüd perede kindlustunnet lõhkuva poliitikaga, kuigi erialaliidud, alates ettevõtetest ja lõpetades tõepoolest rahvastikuteadlastega, hoiatavad teid tagajärgede eest. Perede kindlustunde lõhkumine jätkub.Peaminister ei lükanud tagasi väidet, et poliitikaringkondades arutatakse riigieelarve raskuste tõttu ka vanemahüvitise maksmise perioodi lühendamist. lühendamist. 28. novembri ERR-i uudiste põhjal ütles Kallas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" saatejuht Mirko Ojakivile, et valitsus vaatab üle kogu peretoetuste süsteemi.

Siiani me oleme näinud, et tänase valitsuskoalitsiooni poolt läbivaatamine ei tähenda mitte kunagi suuremat õiglustunnet või paremat sihitamist, võib-olla ainult näpuotsaga hädaliste aitamist ja kosmeetilisi muudatusi, et imiteerida suurte sõnade saatel millegi tegemist. Tegelikkuses tähendab see hoopis eelarvekärpeid haavatavate sihtgruppide arvel. Olukorras, kus sündimus Eestis aina langeb ja on jõudnud selle sajandi madalaimale tasemele, vaatamata sellele, et Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid juba kevadel, ka eelarve vastuvõtmise käigus lastega peredest üle rullisid, on nad kavandamas aga uusi rünnakuid perede ja laste vastu, kärpides neilt veelgi enam raha. Seega, paralleelselt maksutõusudega kavandab Kaja Kallas jätkuvalt perede kindlustunde lõhkumist olemasolevate tugisüsteemide kärpimisega, mis tähendab vaesuse kasvu, ja seda eriti paljulapselistele peredele. Minu küsimus on selline: miks tegeleb Kaja Kallas jätkuvalt perede kindlustunde lõhkumisega, kui erialaliidud, spetsialistid ja rahvastikuteadlased on öelnud, et see on ohtlik tee? Aitäh! Aitäh! Arupärimisele vastamiseks palun Riigikogu kõnetooli peaminister Kaja Kallase. Palun!

küsimus: "Miks ei täida koalitsioon enda koalitsioonilepet, mis lubab peretoetuste ja vanemahüvitiste tervikanalüüsi?" Koalitsioonileppes oleme kokku leppinud, et [teeme] peretoetuste ja vanemahüvitise tervikanalüüsi, et parandada toetuste ja teenuste eesmärgipärasust. Sotsiaalministeeriumil tuleb märtsiks 2025 koostada analüüs ja ettepanekud peretoetuste ja vanemahüvitise eesmärgipärasuse parandamise kohta.Teine kohta.Teine küsimus: "Kas tegu ongi uue poliitilise kultuuriga, et seaduse mõju hakatakse analüüsima alles pärast selle vastuvõtmist?" See väide ei ole õige. Vastuvõetud eelnõude ja ka valitsuse muudetavate seaduste eelnõude seletuskirjades on mõjuanalüüs välja toodud. 17 SE vastas Riigikogu normitehnilisele eeskirjale. Seletuskirjas on olemas muudatuste mõjuanalüüs. Valitsus on kokku leppinud, et soovime parandada toetuste ja teenuste eesmärgipärasust, ning seetõttu

Valitsuse sammud praeguses demograafilises olukorras on süsteemselt lõhkunud perede kindlustunnet ja sotsiaalset turvavõrku. On rida objektiivseid ebakindlust põhjustavaid [tegureid] noortel peredel oma tuleviku kujundamisel, kuid raskes ja keerukas stressikeskkonnas on valitsuse ülesanne mitte tekitada regulatiivselt täiendavat kindlusetust juurde.

Andke andeks, aga teie olete ju kõiki peretoetusi tõstnud nii, et erilisi analüüse pole seal taga olnud. Vastupidi, me nüüd tahame teha analüüsi. Ei ole õige panna mulle suhu sõnu, justkui me läheme süsteemi muutma. Ma ei saa öelda, mida see analüüs ütleb, enne seda, kui see analüüs on valmis. Ei ole mõtet niimoodi peresid hirmutada.

süü, siis millegipärast … No võtame siit lähedalt: Läti esimese poolaasta number – 13,9% on sündimus langenud, 100 aasta madalaim. Soome – 1900. aastast kõige madalam.

on terve rida muid samme, mida me veel teeme. Nii et jaa, ei ole mõtet hirmutada, justkui me läheksime vanemahüvitist kuidagi ära võtma, vaid me teeme tervikanalüüsi. Seda teeb Sotsiaalministeerium, [seda teevad]

rahva, keele ja kultuurina. Aga küsimus on, kas me peame pealt vaatama sajandi madalaima sündimuse juures, kuidas need eelloetletud riigid on tegelikult probleemi tunnistanud ja võtnud meetmeid tarvitusele, mitte nii nagu teie valitsus, kes tegelikult lõhub oma kärpekavadega kärpekavadega perede kindlustunnet veelgi. Ma ei tea, mis meetmetest te räägite, ma saan rääkida seda, mida me teeme. Me teeme

asemel võtab valitsus ette teistsuguseid samme. Ju siis on valitsusel plaan meie väheneva rahvastikuga tegelemiseks või siis Eesti riigi edasiseks arendamiseks tingimustes, kus eestlasi jääb järjest vähemaks. Meie Isamaa [Erakonnas] oleme püüdnud stimuleerida sündimust ja oleme rahvastikupoliitikat tõsiselt võtnud. Aga ma vaatan, et sotsiaalkaitseminister ütleb, et väheneva rahvastiku lahendus on immigratsioon. Endine tähtis Bolti töötaja, praegune majandusministeeriumi asekantsler hakkab korraldama kolme-, neljakordset välistöötajate künnise tõusu, et immigratsioon oleks suurem. Kas on veel valdkondi, näiteks majandus, haridus või tervishoid, kus meie lahendus on just nimelt immigratsioon? Aitäh! See ei ole valitsuse poliitika olnud. See, et mingi ametnik kuskil midagi arvab, ei tähenda seda, et see on valitsuse poliitika. Te olete ise valitsuses olnud ja teate väga selgelt, et

nagu teie ütlete, eestlaste iibe tõstmiseks, vaid lähevad kõigile, kes on Eesti elanikud. Kuidagi ei saa öelda, et need otseselt ainult Eesti inimeste iivet suurendavad. Mart Maastik, palun!

anti. Ja jällegi, meil on erinevad laste- ja peretoetused. Tähtis on see, et Sotsiaalministeerium teeb analüüsi kogu selle süsteemi kohta. Samamoodi me läheme analüüsima kogu

Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Auväärt peaminister! Ma pean teid nüüd küll kurvastama, teie mälu täna arupärimisele vastates on teid alt vedanud. Nimelt, maikuus arutlusel olnud eelnõu juures, millega vähendati perehüvitisi, oli kooskõlastustabel ja selles kooskõlastustabelis oli juhitud tähelepanu, et enne toetuste vähendamist oleks vaja teha analüüs. Valitsuse seisukoht oli, et me nõustume, et on vaja teha, ja me teeme selle analüüsi, aga otsused langetati enne ära. Nii et mingisugust analüüsi enne nende toetuste vähendamist ei olnud ja see [sedastus] oli ka valitsuse kooskõlastustabelisse selgelt juurde pandud.

Aitäh, proua peaminister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ja esimesena palun siia Riigikogu kõnetooli arupärija Riina Solmani. Palun!

kus ma ministriks olin, tugines mõned aastad tagasi oma meetmeid tehes millelegi muule kui statistikale või uuringutele. Me tuginesime rahvastikuteadlastega koostööle, statistikale ja uuringutele. Ja nii ka Isamaa Erakond. See oli vale, mille ma praegu üheselt ümber lükkan. Et oma sõnu kinnitada ja teid veel veenda, hea peaminister, kasutan ma Postimehes ilmunud emeriitprofessori, statistiku ja tuntuima rahvastikuteadlase Ene-Margit Tiidu arvamust, keda just koalitsioonipoliitikud tavatsevad tsiteerida väga tihti. Tema ütles 6. detsembril: "Ühtki peretoetust ega hüve pole mõistlik ära võtta. See saadab signaali, et riik ei hooli lapsest." Ta ütleb veel järgmised sõnad: "Kui perepoliitikas on kehtestatud hüve, siis ei tohi seda ära võtta." "Mida tuleks teha, et sündimus languselt tõusule pöörata? Kergekäeline vastus on – ju ei tööta meie peretoetuste süsteem, seda tuleks muuta. Ja nii ongi tehtud mitmesuguseid ettepanekuid ja neid toetavaid rehkendusi. On arvutatud välja, kui kallis on iga vanemahüvitise eest "ostetud" laps[,] ja leitud, et hind on ikka ülemäära kõrge, hüvitis tuleks ümber planeerida. Samasse rubriiki kuulub arvamus, et aastaseks saanud laps enam ema pidevat hoolt ei vaja, vanemahüvitise kestust tuleks lühendada. On arutatud, et vanemahüvitist saavad ka rikkurid, kellele seda raha vaja pole, personaalse riigi idee kohaselt tuleks neilt vanematoetus ära võtta." "Mida selliste arutluskäikude kohta öelda?" küsib Ene-Margit Tiit, üks Eesti tuntuimaid rahvastikuteadlasi, keda Reformierakonna ministrid armastavad tsiteerida. Ta vastab: "Üks vana ja igikestev põhimõte perekonnapoliitika asjus on, et ühtegi toetust ega hüve pole mõistlik ära võtta. Isegi kui see raha mõnda teise kohta suunatakse või ümber mängitakse. Sest ilmajäämine, olgugi see inimesele suhteliselt väikese materiaalse mõjuga (Ta mõtleb siin nii-öelda rikkureid Reformierakonna jaoks on alati psühholoogiline löök tähendusega – riik ei hooli minust ega minu lapsest, me pole riigile väärtuslikud." Seda ütles Ene-Margit Tiit. Mina ütlen endise rahvastikuministrina, et sotsiaalvaldkonnas peab toimetama erilise delikaatsusega, kuid kahetsusväärselt on meie peaminister koos sotsiaalkaitseministriga justkui troonile tõusnud julm julm kärpekrokodill, kes ajab projektijuhtimise segamini sotsiaalpoliitikaga. See arusaam, et riigi kõige olulisem asi on eelarve ja selle jaoks tuleb raha ära korjata ükskõik kellelt, olgu need lapsed või puudega inimesed, ei ole enam välja kannatatav. Meil on kärbitud ka psüühikahäiretega inimeste töötamise toetust ja kaotatud tasuta õigusnõustamine puudega inimestele. Samal ajal hinnatakse kasvavas trendis puudega inimesi terveteks, mistõttu kaob ka neil võimalus toetust saada. Aga eriliselt torkab silma põlguse näitamine lastega perede vastu, kes saavad pidevalt teada erinevate hüvitiste äravõtmisest ja vähendamisest. Jääb mulje, et lastega peredele antakse täiesti teadlikult selliseid äraspidiseid ja kiuslikke signaale. Ära võeti ju ka tulumaksu[soodustus] alates teisest lapsest. Ja kui asuti lasterikaste perede toetusi vähendama, räägiti meile siitsamast puldist vajaduspõhisest lähenemisest ja sihitud toetusest, isegi õiglusest. Aga mingit õiglust ei saabunud. Need,

Näpuotsaga andsite haavatavatele sihtgruppidele paarkümmend miljonit juurde, mis oli küll õige tegu, aga see pidi ära varjama kirvega rapitud töö. Ja me kuuleme, et uuel aastal jätkub sama käekiri sama hoogsalt.

et hästi toime tulevad pered [tahaksid] saada lapsi, aga vanemahüvitise ülempiir ei ole täna sealmaal, mis palga saajad palka saavad. [Vanemahüvitis] on kompensatsiooniks emale, kes loobub lapse kasuks oma kõrgelt tasustatud tööst. Iga laps on Eestile kuldaväärt. Ja mis on kõige hullem? See kahepalgelisus. Samal ajal kirjutab lastega perede rahakoti tühjendamise eriülesandega sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo Postimehes 29. novembril

Samal ajal ähvardatakse keset ajaloo suurimat demograafilist kriisi vähendada ka vanemahüvitist. Sõnade ja tegude vastuolu on võtnud pandeemilised mõõtmed. Lapsed ja pered on "kindlates kätes" Eesti peamised ohvrid. Kas see ongi see paljulubatud kindlates kätes riik, tugeva majanduse ja hooliva valitsusega? Eestile ennustatakse euroala suurimat majanduslangust, sündimus kukub kivina, elukalliduse tõttu kasvab absoluutses vaesuses inimeste arv. Ja selle saatel lubatakse meile ikka ja jälle õiglasemaid tingimusi, paremaid võimalusi ning täpsemat sihitamist. Seda ei saa mitte keegi enam ammu tõsiselt võtta, kui valitsuse sõnad ja teod käivad risti vastupidi. Ma tuletan meelde, mis on olnud peaministri ja tema parteikaaslaste peamine sõnum maksutõusude vedamisel ja uute [maksude] kehtestamisel: eelarve on vaja viia tasakaalu, sest muidu maksavad järgmised põlvkonnad kinni praegused otsused. Mitte keegi siit saalist ei vastusta eelarveküsimusi, seda tasakaalu otsimist või eelarvepositsiooni parandamist. Kuid see valitsus on sõna otseses mõttes enda esimesest tööpäevast, mil sotsiaalkaitseminister allkirjastas perehüvitiste kärpe, ajanud poliitikat, mis hävitab kohe kindlasti perede kindlustunde. Nüüd ähvardate te minna ka vanemahüvitise kallale. Just sündimusvastase poliitikaga jätkamine on meie laste ja tulevaste laste kulul elamine, sest mida väiksem on järgnev põlvkond, seda suurem saab olema nende maksukoormus. Täpselt seda üritab valitsus enda sõnul vältida. Selline hoolimatu ja empaatiavõimetu riigi juhtimine ning selline tehnokraatlik projektijuhtimine ei sobi Eesti riigile. Me oleme õrn rahvusriik, kelle kohustus on hoida Eesti rahvast, keelt ja kultuuri läbi aegade. Aitäh! Suur tänu! Ja järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Tõnis Lukase. Palun!

ja kui vaadata põhjalikult, siis kõige olulisem poliitikavaldkond. Meil on praegu juba mitmeid ilminguid – samuti näitab seda Eesti arenguvõime hindamine, mida teevad rahvusvahelised majandusorganisatsioonid ja pangad

või kes tegelevad tervishoiu ja majandusega. Kui hästi meil läheb, sõltub inimeste arvust. Nii et rahvastikupoliitikaga tegelemine on oluline. Teadlaste analüüsid, mis on ka sellel aastal järjest meieni jõudnud, ütlevad selgelt, et nii lastetoetused kui ka vanemahüvitis on mõjunud positiivselt laste arvule ja on mõjutanud peresid saama lapsi, suurendama saadavate ja kasvatatavate laste hulka. Nii et need on mõjusad, efektiivsed, ja võib öelda, ainsad viisid siinse elanikkonna suurendamiseks, järelkasvu saamiseks. Aga kas on alternatiiv? Jah, osa meie poliitikutest ja praegune valitsuskoalitsioon arvab, et ongi alternatiiv olemas. Sotsiaalkaitseminister ütleb, et rahvastiku vähenemisele, tööjõu ja tööealise elanikkonna arvu vähenemisele on alternatiiv ehk lahendus kontrollitud immigratsioon, sisseränne.

Kas siis kõik need valdkonnad, kus me näeme probleeme, saavad päästetud immigratsiooniga? Ei.

on, jah, mingi tõepõhi all. Konkreetselt rahvuste põhjal ju meie riigis meetmete puhul vahet ei tehta. Aga eestlased on praegu maailmas üks silmapaistvaimaid rahvusi nende hulgas, kellel käärid soovitava laste arvu ja tegeliku, reaalse laste arvu vahel on suured. on suuremad kui paljudel teistel rahvastel. Ja Eestis elavatest rahvastest on just nimelt eestlaste sündimuslootus või saadavate laste lootus suhteliselt suurem kui teistel siin elavatel rahvastel. Jah, kui immigratsioonipumpa luues nüüd kavatsetakse tuua siia kõiki rahvaid, ka kolmandatest riikidest, kelle jaoks ju on mõeldud see piirarv, mida kavatsetakse suurendada, siis seal on kindlasti rahvaid, kellel on suuremad pered. Aga me räägime praegusest seisust, eestlastele võimaluse andmisest ja meie oma järelkasvu saamisest.

siis meil ei olegi teist lahendust. Meie lahendus ei ole immigratsioon. Siis ei ole meil ka enam lahendust, et just nimelt eestlaste järelkasvu suurendada, vaid ütleme nii, et me oleme Eesti ühiskonna arengu üle kontrolli kaotanud. Ja vaat, siin on praegu murranguhetk. Selle tõttu kutsub Isamaa üles valitsust nägema avaramalt, väljapoole konkreetsete valdkondade probleeme Eesti rahvastikupoliitikat. See on see, mis meile kas annab või meilt võtab elulootuse. Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas proua peaminister soovib sõna? Ei soovi. Ma sulgen läbirääkimised ja lõpetan meie esimese päevakorrapunkti käsitlemise. Meie tänane teine päevakorrapunkt, arupärimine nr 81, on tagasi võetud.Edasi kolmas päevakorrapunkt, milleks on Riigikogu liikmete Alar Lanemani, Varro Vooglaiu, Leo Kunnase, Martin Helme, Helle-Moonika Helme, Arvo Alleri ja Evelin Poolametsa 8. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine elanikkonna kavandatava maksukoormuse tõusu kohta. Palun ettekandjana Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Martin Helme. Palun! Aitäh, lugupeetud spiiker! Lugupeetud peaminister! Meie arupärimine sissejuhatavalt ütleb [järgmist]. Teie juhitaval valitsusel on vastavalt koalitsioonileppele seitse ühist poliitilist eesmärki. Elanikkonda otseselt ja vahetult puudutavad eesmärgid on loetletud viimasena, nendeks on sissetulekute ebavõrdsuse vähendamine, personaalne riik ja haridus. Riigirahanduse ja rohereformide nägemine prioriteetsemana kui elanikkonna majanduslik olukord ja rahva kestmajäämine on märgiline ja murettekitav.Arvestades meie murettekitavat demograafilist olukorda ja ebapiisavat arengut rahva elatustaseme kasvu mõttes on arusaamatu, miks valitsus ei ole rahvast, meie inimesi, isiklikult kõige rohkem puudutavates küsimustes seadnud endale mitte ühtegi eesmärki. Võimukoalitsiooni lepingus esineb termin "rahvastik" vaid ühel korral ja selgi puhul seoses Eesti piirkondliku arenguga ja sõna "sündimus" puudub üldse.Siseministeeriumi rahvastikutoimingute osakond on meile teada andnud, et 2021. aastal oli Eestis kõigi aegade kõige madalam sündimus. 2022.

võimendab valitsus hetkel valitsevat majanduskriisi, halvendades sellega samuti inimeste majanduslikku olukorda. Majanduskriisi võimendamine tõenäoliselt vähendab sündide arvu veelgi.Ebavõrdsuse vähendamine võib esmapilgul tunduda positiivse eesmärgina, kuid ei ole sisuliselt võrreldav vajadusega tõsta inimeste jõukust ja sellega elanikkonna majanduslikku kindlustunnet. Just need eesmärgid on peamised, mis huvitavad nii igat üksikut kodanikku eraldi kui ka rahvast tervikuna. Riik on rikas siis, kui rahvas on rikas, mitte siis, kui riigirahandus on heas seisus.Ja küsimused]. Mis kaalutlustel on valitsus loobunud soovist parandada Eesti rahva majanduslikku julgeolekut ja piirdub ainult koalitsioonileppes kirjeldatud sissetulekute ebavõrdsuse vähendamisega? Millised on valitsuse [prognoositavad] maksukoormuse ootamatu tõusu võimalikud tagajärjed kahes valdkonnas: mõju Eesti rahva väljarändele ja sündimusele? Kas on tehtud analüüse, ja kui on tehtud, siis palun tutvustada neid meile. Palun nimetage põhjused, miks valitsus ei plaani prioriteetse küsimusena tegeleda elanikkonna sissetulekute kasvuga. Kas valitsus hindab rahva elatustaset piisavalt heaks või otsustati seda mingitel muudel kaalutlustel? Mis põhjusel näeb valitsus riigirahandust prioriteetsemana kui meie leibkondade rahandust? Millisel määral plaanib valitsus sissetulekute ebavõrdsust vähendada ning millisel määral toimub see jõukuse vähendamise abil ja millisel määral vaesemate elanikkonnagruppide sissetulekute tõusu abil? Milliseid abinõusid plaanib valitsus rakendada sündide vähenemise vastu või hindab valitsus olukorda lihtsalt rahuldavaks? Mis põhjusel on sündimuse vähenemine Eestis oluliselt suurem võrreldes meie lähinaabruses olevate riikidega? Näiteks võime öelda, et

Suur tänu! Palun arupärimisele vastamiseks Riigikogu kõnetooli tagasi peaminister Kaja Kallase. Palun!

vastan arupärimises toodud küsimustele.[Esimene küsimus:] "Mis kaalutlusel on valitsus loobunud soovist parandada eesti rahva majanduslikku julgeolekut ja piirdub ainult koalitsioonileppes kirjeldatud sissetulekute ebavõrdsuse vähendamisega?" Esiteks, koalitsioonilepingus loomulikult ei ole kirjas kõike, ja teiseks, seal on kirjas päris palju. Meil on on kavas Eesti rahva majanduslikku julgeolekut tugevdada. Majanduslik julgeolek on väga otseses seoses üldise julgeolekuga ehk siis kaitsevalmiduse iseseisvusega.

sisemajanduse kogutoodangust, millele lisandub liitlaste vastuvõtmise kulu. Teiseks korrastame riigirahanduse, mis on aluseks elanikkonna sissetulekute jätkusuutlikuks kasvuks. Kolmandaks, elanikkonna ja leibkondade jõukus kasvab siis, kui Eesti ettevõtlus areneb. Lisandväärtuse kasv loob ühiskonda juurde täiendavat jõukust. Selleks on oluline kiirelt viia läbi reformid, mis aitaksid Eesti ettevõtete konkurentsivõimet tõsta, et nad käimasolevas tööstusrevolutsioonis ellu jääksid. Lisaks oleme sissetulekute kasvuks teinud ära tulumaksureformi, mis 2025. aastast tõstab sissetulekuid enamikul inimestel, kelle palk on väiksem kui 8000 eurot. Samamoodi tõstsime just alampalka. Teine küsimus: "Millised on valitsuse kavandatud maksukoormuse ootamatu tõusu planeeritavad ja võimalikud tagajärjed kahes valdkonnas: mõju eesti rahva väljarände kui ka sündivuse osas? Kas on tehtud selliseid analüüse[,] ja kui jah[,] palume tutvustada." Tulenevalt Arenguseire Keskuse tellimusel 2018. aastal valminud Praxise uuringust on Eestist väljaränne sel sajandil toimunud eelkõige teistese Euroopa riikidesse, eriti Euroopa

partnerite võrdsem osalemine kodustes töödes. Kui [varem] võis sündimuse langust seletada sellega, et naised pidid laste saamisel arvestama, kui palju nad jõuavad ja tahavad karjääri nende kõrvalt teha, siis tänapäevastes tänapäevastes peredes on rohkem lapsi siis, kui kodused tööd ei ole ainult naiste õlul. [Tähtsad on] turvalised peresuhted, naiste kindlus tuleviku suhtes, majanduse üldine olukord ja kindlus töökoha stabiilsusele.

lastetoetused ja peretoetused on ühed Euroopa kõrgeimad. [Nüüd] sündimust puudutavad uuringud, mis on tehtud. 2023. aastal avaldati Sotsiaalministeeriumi tellitud ja Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR läbi viidud lastega perede leibkonnapildi elukorralduse uuring, ka küsimusi laste saamise soovide ja takistuste kohta. Sotsiaalministeerium on Statistikaametiga sõlminud lepingu laste saamist puudutava küsimuse kohta, mis lisatakse Statistikaameti läbiviidavasse sotsiaaluuringusse. Ja tulemas on ka Eesti naiste tervise uuring järgmisel aastal. Kolmas küsimus: "Palun nimetage põhjused[,] miks valitsus ei plaani prioriteetse küsimusena tegeleda elanikkonna sissetulekute kasvuga. Kas hindab valitsus rahva elatustase[t] piisavalt heaks või otsustati seda muudel kaalutlustel? Mis põhjusel näeb valitsus riigirahandust prioriteetsena meie leibkondade rahandusega võrreldes?"

Sissetulekud suurenevad õpetajatel, õdedel, politseinikel, päästjatel, lasteaiaõpetajatel, keskastme spetsialistidel ja nii edasi. Lisaks kehtestas valitsus 2024. aasta 1. jaanuarist tunnitasu alammääraks 4,86 eurot ja kuutasu alammääraks 820 eurot. Kasv on 13,11%. Töötasu alammäära tõus tähendab alammääraga seotud töötasude tõusu era‑ ning avalikus sektoris. Samuti suurenevad töötasu alammääraga seotud hüvitiste summad, näiteks vanemahüvitis, täiendavad puhkusetasud ja kõik muu. Nii et alammäära tõus aitab kaasa vähekindlustatud isikute toimetuleku paranemisele. Lisaks tõusis sellel aastal keskmine brutopension 17,6% ning keskmise pensioni netoväärtus suisa 21,5%.

keskmine brutopalk oli 2023. aasta kolmandas kvartalis 1812 eurot ehk 10,4% kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal. Mediaanpalk ehk palganäitaja, millest väiksemat ja suuremat palka teenib võrdselt sama palju inimesi, oli kolmandas kvartalis 1500 eurot ehk 11,2% suurem võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga. Lisaks tõstsime eelmise aasta sügisel toimetulekutoetuse määra 33% ja üksi elava pensionäri toetust 73%. Neljas küsimus: "Millisel määral plaanib valitsus sissetulekute ebavõrdsust vähendada ja millisel määral toimub see jõukuse vähendamise ja mis määral vaesemate elanikkonnagruppide sissetulekute tõusu abil?" Kaotasime ära astmelise tulumaksu, sest tegemist on karistava tulumaksusüsteemiga, millega kõige enam kaotab keskklass. Selle tulemusena suurenevad ka lastega perede sissetulekud. Valitsus on kriisides appi tulnud järgmiselt. Ma juba eespool ütlesin, et toimetulekutoetust oleme tõstnud 33%, et aidata just enim abi vajavaid inimesi. Lisaks toimus ajaloo kõige kiirem pensionitõus ehk indekseerimise ja erakorralise tõusu koosmõjul tõusis keskmine brutopension 595 eurolt 700-ni ehk koguni 18%. Ja kuna maksuvaba miinimum keskmise pensioni pealt tõusis ka, siis see tõus oli veelgi kiirem, ehk 20% netopensioni puhul. Üksi elava pensionäri toetus tõusis 200 eurole. Ja nagu juba öeldud, lastetoetused esimese ja teise lapse

Aga kõige tähtsam on muidugi see, et sissetulekute tõusu jaoks peab minema majandusel hästi. Selle jaoks me teeme erinevaid samme, et siia meelitada täiendavaid investoreid ja aidata ettevõtlust sellega, et nad maailmas käimasolevas tööstusrevolutsioonis saaksid hakkama ja nende konkurentsivõime ei väheneks. Viies küsimus: "Milliseid abinõusid plaanib valitsus rakendada sündivuse vähenemise vastu? Või hindab valitsus olukorda rahuldavaks? Mis põhjusel on sündivuse vähenemine Eestis oluliselt suurem võrreldes meiega samas olukorras olevate lähiriikidega?" Sündimuse madal tase on probleem. See on probleem kõikjal Euroopas, mitte ainult Eestis. Nii nagu ma ütlesin, kukkus Soome sündimus viimase 250 aasta madalaimale tasemele. Ja praegusel madalal sündimusel on mitu põhjust. Kõigepealt on sünnitusealisesse põlvkonda jõudnud põlvkond, mis on arvult väiksem kui varasemad põlvkonnad. Teine [põhjus] on trend, et esimene laps sünnitatakse järjest vanemas vanuses. Ja üksteisele järgnenud kriisid – COVID, energiasõda, Ukrainas toimuv sõda – on samamoodi

loonud rahvastikupoliitika valitsuskomisjoni, mida veab sotsiaalkaitseminister. Komisjon koordineerib koos valdkondade ekspertide ja ministeeriumide esindajatega riigi tegevusi rahvastikupoliitika kujundamisel. Nendeks tegevusteks on vajalik õigusloome, rahvastikuprotsesside jälgimine, uuringute tellimine, arengu saavutamiseks meetmete väljatöötamine ja rahvastikuprotsesside jälgimiseks asja‑ ja ajakohaste andmete

ajalooliselt kõige madalamale tasemele. Poolas [oli kukkumine] eelmisel aastal 11%, aga selle aasta kuue kuuga 30% – ajalooliselt kõige-kõige madalam sündimus, mis üldse on. Itaalias samamoodi kõige madalam sündimus alates 1861. aastast. Ehk siis see probleem

soodustame kodulähedase lasteaia, algkooli ja kuni teise kooliastmega koolide pidamist. Lapsehoolduspuhkuselt tööle naasvale vanemale hüvitame haigus‑ ja hoolduspäevi vanema varasema sissetuleku alusel. Loome üksikvanematele tervikliku toetuspaketi. Perelepitussüsteem. Tegeleme koduvägivalla vastu võitlemisega. Neid [tegureid], mis soodustaks seda, et naised julgeksid lapsi saada, on palju, millega me tegeleme. Aitäh! Aitäh, proua peaminister! Teile on ka mitmed küsimusi. Martin Helme, palun! Aitäh, Kuulan seda statistika ettelugemist ja mõtlen – mina ju ei tea, ei saa ega oska hinnata –, mismoodi te iseennast seal Stenbocki majas näete või kuidas te arvate, et avalikkus teid näeb. Kuidagi on ju nii läinud, et hoolimata nendest ilusatest numbritest, mida te meile siin ette vuristate, avalikkus, et Kaja Kallase ja Reformierakonna näol on Eestis võimul kõigi aegade kõige perevaenulikum ja lastevaenulikum valitsus. Sellest ei ei saa üle ega ümber. Te võite meile siin neid statistilisi numbreid lugeda, aga inimesed tunnevad, et ükskõik, millist maksu tõstetakse, saavad kõige esimesena matsu peredega inimesed. Ükskõik, mis kärbetest me räägime, on lastega pered esimesed, kes teil sihikule jäävad. Lõppkokkuvõttes tunnevad inimesed, et nende oma valitsus vaenab lastega peresid. Mul on sihuke küsimus laiemas filosoofilises plaanis: mis te arvate, miks see on nii juhtunud? Aitäh! Vaadake, erinevus teie ja minu vahel on see, mina ei ütle, et see, mis minu peas on, on kogu rahva arvamus. Teie esitate seda, mis teie peas on, kogu rahva arvamusena. Ma soovitaks teil sealt välja tulla. Teie arvamus ei ole kogu rahva arvamus.

"Kuna te mõistate ainult lihtlauseid, siis kordan üle ja lugege mu huultelt: maksud ei tõuse. Punkt. Kas oli liiga keeruline? Maksud ei tõuse. Punkt." Mida te nende lausete all mõtlesite? Mida need laused tähendasid?

Me oleme andnud vande tegutseda põhiseaduse vaimus Eesti rahva hüvanguks ja Eesti rahva heaks ning seda me teeme. Aga selles osas ma olen teiega nõus, et teie valijate vaade ja meie valijate vaade erinevate küsimuste puhul on erinev. Seda ma just tahtsingi rõhutada, vastates Martin Helme küsimusele, et te ei saa rääkida kogu rahva nimel, nagu ei saa ka mina rääkida oma erakonna positsioonist kogu rahva nimel. Jah, ma saan aru, et meil on erinevad arvamused, arvamused, sellepärast et meil on demokraatia ja erinevad erakonnad, kes esindavad erinevaid maailmavaateid. Aga siiamaani olen ma olnud veendunud, et kõik erakonnad tahavad ikkagi Eestile parimat. Vähemalt Reformierakond seda kindlasti tahab. Arvo Aller, palun!

sisulisi kui ka obstruktsioonilisi, et ei tuleks käiku lasta seda vaenulikku eelarvet, Eesti rahvale halba eelarvet.Aga kuulasin teie vastuseid, ja tõepoolest, need numbrid on imelised asjad, nende ümber saab igasuguseid tegevusi keerutada. Te väidate, et tööhõive on kõige kõrgem. Võtsin statistika lahti [ja näen, et] jah, see on kõrge, aga ikkagi protsent väiksem kui eelmise aasta kolmandas kvartalis.

Kas ei oleks aeg hakata inimestele selgelt ütlema, et töötust tuleb vähendada ja inimestele tuleks töökohti luua juurde, ja ettevõtteid mitte maksustada pankrotini? Aitäh, Ettevõtteid me ei maksustagi ju. Ettevõtte tulumaksu Eestis ei ole ja selle eest ma seisan kogu aeg igasugustes vaidlustes, mis meil on, just selle jaoks, et ettevõtjad saaksid luua uusi töökohti. Me teeme ka tulumaksureformi just selleks, et vähendada tööjõumakse, et inimestele saaks rohkem palka maksta ja neile jääks rohkem palka kätte.Tööpuuduse numbrid, jah, on suurenenud. Aga siiski, kui te mõtlete, siis meil oli selline minister nagu Kristjan Järvan, kellel oli suurepärane plaan B, mis pidi minema käiku siis, kui on 70 000 töötut. Praegu on neid 52 000 ehk siis me pole seal. Tööhõive näitab seda, et töökohti on tulnud rohkem, kui neid on ära kadunud. Tõesti, kui mõni töökoht kaob ära, siis sellest tehakse suur artikkel, aga sellest, kui luuakse 300 uut töökohta,

ei luisanud, vaid vastupidi. Kogu see debatt oli … Kas ma saan vastata tuleviku valitsuste eest, kui on valimised tulemas? Tegelikult selle valitsuse oleks võinud vabalt moodustada ka Martin Helme. Kas ma saan tema eest anda lubadusi? Ei saa. Moonika Helme teema ja see automaksuteema oli seotud 2023. aasta eelarvega, sest see oli 26. oktoobril Riigikogu menetluses. Sellest tulenevalt sain ma vastata siis ja vastasin täpselt selle aasta kohta. Aitäh! Kert Kingo, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Ma tahaks täpsustada, et hetkel ikkagi peaminister valetab. Stenogrammi tsiteerin. Siin on konkreetselt lause Martin Helmelt: "Ja te tahate, et inimestel oleks vähem võimalik autoga sõita. Nii automaks kui ka kütuse hinna tõus seda ju saavutavad."

Hästi, Siim Pohlak. Andke mikrofon Siim Pohlakule. Teie küsimus, palun! Ma tahtsin küsida lihtsalt aja parema kasutamise mõttes, et kuna saalis tegelikult

Te rääkisite siin sellest, et erakondadel on erinevad valijaskonnad. Aga ma arvan, et te teate, et 71 000 autoomanikku on esitanud petitsiooni selle kohta, et automaksu ei tuleks. Ma olen millegipärast 101% veendunud, et nende hulgas on ka teie valijaid. Ma küsin hoopis selles mõttes, et miks te ei arvesta sellise hulga inimeste petitsiooniga, mille nad on allkirjastanud, et seda automaksu ei tuleks. Kas tõesti selline hulk [inimesi], mis on rekord, jätab teid absoluutselt ükskõikseks? Aitäh! Ei jäta ükskõikseks. Mina olen täpselt samasugune inimene nagu kõik teised. Mulle ka ei meeldi maksutõusud. Aga ma küsin teilt, mis on alternatiivid. Samal ajal nõuavad õpetajad palgatõusu, päästjad ja politseinikud ka, me peame investeerima kaitsesse, on etteheited, et me ei ehita teid, ja nii edasi. Hea ja nii edasi. Hea meelega kuulan alternatiive. Aga kui sulle öeldakse, et ühtegi asja ei tohi kärpida ja ühtegi maksu ei tohi tõsta, aga kõigi toetused ja palgad peavad tõusma ning kõike peab ehitama, siis see valem lihtsalt ei tule kokku. Ma küsin, mis on alternatiiv. staatus ei ole katkenud. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Te mainisite eelnevalt, et peretoetusi ja hüvitisi ei saa mitte ainult eestlased. tõepoolest, hüvitisi, toetusi ja pensione saavad ka ajutise kaitse saajad. Minu küsimus on, kuidas kontrollitakse, et ajutise kaitse saajad viibivad Eestis ja nende ajutise kaitse staatus ei ole katkenud. Aitäh!

Nad ei ole kõik eestlased ega eesti emakeelega inimesed, aga nad on Eesti alalised elanikud. Aitäh, proua peaminister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Helle-Moonika Helme, kuidas te … Vabandust! Helle-Moonika Helme, te vajutate viimasel hetkel [nuppu]. Ma juba lõpetasin küsimuste vastuvõtmise ära. Head kolleegid, te näete ju ise ka, et olukord on selline, et me lõpetasime ühe protseduuri ära.

Kui jutt on sellest, et justkui toetused panevad eestlasi sünnitama ja meie rahva sündimust suurendama, siis see ei vasta tõele. Toetusi

Sealt edasi on see summa ka järjest ajas vähenev. [Maksuküüru kaotamine] on oluline Eesti ettevõtjatele, sellepärast et ettevõtluses on sul põhimõtteliselt kolm suurt

soodsama hinnaga energiat. Ja kolmas suur element on maksukoormus. Maksukoormust me hoiame madalal. Ka pärast neid maksutõuse, mis ettevõtjaid sugugi ei puuduta, on maksukoormus [tasemel], kus see oli 2019. aastal ehk enne seda, kui kriisid

maksukoormusega ei saa. Aga oluline on teada, et maksukoormus on Eestis endiselt Euroopa üks madalamaid. Nüüd on veel üks küsimus tulnud. Anti Poolamets, palun! Ma haaran teie sõnasabast kohe kinni. Te ütlesite, et nende maksudega ei saa ju enam samu teenuseid, aga teil oli just riigieelarve aruteludel põhjalik kokkuhoiuteema üleval.

ei saaks neid koju aidata, selle arvel raha kokku hoida ja ühtlasi aidata president Zelenskõid, kellel kipub meestest juba puudu olema? Vaadake, see langetab ka moraali. Moraal on sõjanduses väga oluline. Ühed lihtsalt puhkavad teises riigis ja teised riskivad oma eluga. Kõik peaksid võitlema. On äärmiselt oluline aidata neid [sõjaväe]teenistusealisi mehi sinna võitlema

viimased numbrid olid sellised, et Ukraina sõjapõgenikest on 52% läinud tööle. Ehk siis see ei ole õige väide, et nad on koormaks Eesti riigile. Vastupidi, nad maksavad siin makse ja aitavad üleval pidada Eesti riiki sellisel kujul,

Aitäh! Nüüd tõesti rohkem küsimusi ei ole. Nii. Enne kui me asume läbirääkimiste juurde, on kaks protseduurilist küsimust. Kalle Grünthal, palun!

Aga praegusel hetkel me sattusime väga rumalasse olukorda. Mina esitasin küsimuse automaksu kohta ja peaminister vastas küsimusele. Õieti ta ei vastanud küsimusele, vaid rääkis väga üldist juttu ja siis ütles, et aga ma küsin teie käest vastu, millised on alternatiivid automaksule. Nii. Mina rohkem küsida ei saa, aga samas jääb see debatipool ju praegu õhku. Ma saan aru, et ma ei saa kodu- ja töökorras siin põhimõtteliselt midagi muuta ega midagi teha, aga kas oleks võimalik, et te teeksite Kaja Kallasele selgeks, et et ta ei loobiks välja selliseid lauseid, et ta esitab vastu küsimuse. See jätab väga rumala [mulje], nagu ma ei oskaks midagi sellele vastu pakkuda. Kas on sihuke palve võimalik? Aitäh! Ma annan teile protseduurilise vastuse. Teil on võimalik osaleda läbirääkimistel ja te saate väga selgelt oma seisukoha läbirääkimiste käigus välja öelda. Arvo Aller, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Tõepoolest, ma oleks oodanud Riigikogu istungi juhatajalt

head kolleegid, ma avan läbirääkimised. Läbirääkimistel osalemise soovi ma ei näe, seega läbirääkimisi ei avata. Ma sulgen meie kolmanda päevakorrapunkti. Tänane neljas päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Anastassia Kovalenko-Kõlvarti ja Tanel Kiige 8. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine Tallinna Haigla rajamise kohta. Palun ettekandjana siia Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Anastassia Kovalenko-Kõlvarti. Palun!

Nimelt, arupärimises me kirjutasime juba toona, et koalitsioonileppes pole mitte midagi mainitud Tallinna Haigla kohta. Seejuures on ju korduvalt räägitud, et tegemist on olulise investeeringuga julgeoleku aspektist, eriti pikas perspektiivis. Täna me näeme, et ka riigieelarvesse pole mitte mingit rida lisandunud, mis puudutab Tallinna Haiglat.

tegi selle otsuse täiesti ainuisikuliselt siis, kui ta oli üksi valitsuses, viie ministriga. Ja kahjuks pole siiamaani mitte mingeid uudiseid selle kohta.

Teiseks, miks püüavad mitmed valitsuse liikmed oma väljaütlemistes näidata, justkui otsus Tallinna Haigla eemaldamise kohta Euroopa Liidu taasterahastu nimekirjast on tehtud, kuigi ametlikult selline otsus puudub? Tänaseks on see muutunud, aga tol momendil oli tõesti natuke skisofreeniline olukord, kus valitsuse liikmed rääkisid üht, aga ametlikud dokumendid näitasid hoopis midagi muud. Kolmandaks oli järgmine küsimus. Nimelt, riik ja Tallinna Linnavalitsus sõlmisid 2019. aastal lepingu Tallinna Haigla rajamiseks. Mõlemad osapooled pidid tegema kõik endast oleneva, et tagada eesmärgi täitmiseks vajalik rahaline toetus. Tallinn on endiselt valmis täitma lepingut ja tasuma kuludest poole. Küsimus on, et kui Tallinn viib selle ehitusprojekti lõpuni ning tasub oma poole kuludest, siis kas riik täidab oma lubaduse ja tasub ka oma osa. Samuti oli selline küsimus, et kui õiguspärane on üldse selline olukord, kus valitsus on lubanud mõnele omavalitsusele teatud projekti elluviimist, on lubanud selle toetamist ning hiljem sellest loobub tegelikult ilma õigusliku, ametliku otsuseta.

Oleme ausad, meil pole täna sellist infrastruktuuri. Näiteks, kuidas tagatakse sõja ajal varjendis tervishoiuteenuseid, kuidas pakutakse masskannatanute jaoks lisapindasid? Kuidas me saame hakkama? Ja üks kõige olulisemaid momente, millele tuleb täna mõelda, on see, et nimelt, praegused keskhaiglate hooned ei ole tegelikult kümne aasta pärast enam kasutatavad, need on täiesti amortiseerunud. Mida kavatseb riik edaspidi teha, et tagada meditsiiniteenused 600 000 elanikule, keda muidu oleks teenindanud Tallinna Haigla? Ja lõpetuseks, millised perspektiivid on valitsuse arvates Eesti tervishoius kümne aasta pärast? Loodan, et nendele küsimustele saab täna peaministrilt vastused, ja loodan, et tekib diskussioon tervishoiuteemal. Aitäh! Aitäh! Arupärimisele vastamiseks palun Riigikogu kõnetooli tagasi peaminister Kaja Kallase. Palun! [Esimene küsimus:] "Kuna tegemist on riikliku küsimusega, kas Vabariigi Valitsus jätkab Tallinna Haigla projekti toetamisega?" Arvestades Vabariigi Valitsuse investeeringute rahastamise võimalusi, hetkel vajalikus mahus uue Tallinna Haigla rajamise rahastamiseks võimalused puuduvad. Teine küsimus: "Miks püüavad mitmed valitsuse liikmed oma väljaütlemistes näidata, justkui otsus Tallinna Haigla eemaldamise kohta Euroopa Liidu taasterahastu nimekirjast on tehtud, kui ametlikult selline otsus puudub?" Nii nagu te ise juba viitasite, oli see küsimus varasem, aga vastan siiski. Vabariigi Valitsus arutas Tallinna Haigla rahastust 30. juunil 2022. aastal kabinetiistungil. Tuginedes muu hulgas Riigikontrolli tähelepanekutele, hinnati Tallinna Haigla investeeringut suure riskiga tegevuseks. [Haigla] valmimine nii ette nähtud ajaks kui ka mahus oli keeruline. Sellest tulenevalt otsustas Vabariigi Valitsus Rahandusministeeriumi ettepanekul haiglakompleksi rajamise taastekavast välja arvata. 12. mail 2023. aastal hindas Euroopa Komisjon Eesti taaste- ja vastupidavusrahastu muudatusettepaneku sobivaks ja nõuetele vastavaks ning esitas selle nõukogule heakskiitmiseks. Rakendusotsus tehti 16. juunil 2023. aastal majandus- ja rahandusnõukogu ehk ECOFIN-i kohtumisel. Kolmas küsimus: "Riik ja Tallinna linnavalitsus sõlmisid 2019. aastal lepingu Tallinna Haigla rajamiseks ja mõlemad osapooled pidid tegema endast oleneva, et tagada eesmärgi täitmiseks vajalik rahaline toetus.

mis on poolte head kavatsused, aga see ei ole kuidagi siduv. Selles heade kavatsuse protokolli punktis 3.3. on ka ilusti öeldud, et see ei loo pooltele nõudeõigust teineteise vastu. Seega ei saa pooltel tekkida nõudeid seoses heade kavatsuste seoses heade kavatsuste protokollis kavandatuga ja ei tasu avalikkust eksitada. Neljas küsimus: "Kui õiguspärane on olukord, kus valitsus on lubanud omavalitsusele teatud projekti elluviimisel toetust ning hiljem sellest loobunud, ilma õigusliku aluse [ja] ametliku otsuseta?" Tallinna Haigla rajamise projekt oli riskantne, omades sellega suurt mõju kogu taastekava rahastuse saamisele, sest teadupärast rahastatakse taastekava üksnes selles [märgitud] kõigi tulemuste saavutamisel. Taastekava muutmist on hinnatud kohtumenetluses ja selle õiguspärasust on kinnitanud ka Riigikohus kohtuasjas 3‑22‑1634. Viies küsimus: "Kuidas suudab riik ilma Tallinna Haigla rajamiseta hakkama saada kriisiolukordadega? Näiteks sõja ajal varjendis terviseteenuse tagamise ja masskannatanute jaoks lisapindade pakkumisega." Haiglavõrgu arengukava haiglad elutähtsa teenuse osutajatena on eelnevatel perioodidel erinevate kriisiolukordadega väga hästi hakkama saanud. Arvestades, et haiglad asuvad Tallinnas mitmel kinnistul hajutatuna, on patsiente võimalik erinevate haiglate vahel jaotada, et tagada parim võimalik võimalik tervishoiuteenus ka kriisiolukordades. Eeltoodu täiendamiseks lisame veel seda, et oleme suunanud lisavahendeid Euroopa Liidu fondidest haiglavõrgu haiglates täiendavate isolatsioonipalatite ehitamiseks või rekonstrueerimiseks ja toimepidevuse parandamiseks võimalike elektrikatkestuste "Praegused keskhaiglate hooned ei ole 10 aasta pärast enam kasutatavad ja on täielikult amortiseerunud. Mida kavatseb riik edaspidi teha, et tagada meditsiiniteenused 600 000 elanikule Sotsiaalministeeriumi hinnangul on haiglavõrgu haiglate investeeringute vajadused oluliselt suuremad, kui on võimalused hetkeolukorda arvestades. Kui ei avane uut võimalust kasutada samasuguses mahus rahastust Euroopa Liidu fondist, soovib Sotsiaalministeerium koostöös Tallinna linnaga planeerida uusi rahastusvõimalusi pealinnas asuvate haiglate taristu kaasajastamiseks. Seitsmes küsimus: "Millised perspektiivid on valitsuse arvates Eesti tervishoius 10 aasta pärast?" Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 eesmärgid [on järgmised]. Eesti inimeste keskmine oodatav eluiga kasvab 2030. aastaks meestel 78 ja naistel 84 eluaastani. Keskmine tervena jäänud aastate arv kasvab meestel 62 ja naistel 63 eluaastani. Tervena elada jäänud aastate arv kasvab kiiremini kui oodatav eluiga. Ebavõrdsus tervises väheneb vähemalt selliselt, et 2030. aastaks ei ole eluiga üheski maakonnas Eesti keskmisest lühem kui kaks aastat ning põhiharidusega inimeste keskmine oodatav eluiga ei jää kõrgharidusega inimeste keskmisest oodatavast elueast maha rohkem kui kaheksa aastat. Töötame jätkuvalt nende oluliste eesmärkide nimel ning muu hulgas on oluline ka järgmistel kümnenditel järk-järgult kaasajastada haiglavõrgu haiglate taristut, seeläbi toetades nii inimeste paremat tervist kui ka pakkudes meie tervishoiutöötajatele tulevikus kaasaegsemat [töö]keskkonda. Tegelikult on meil kavas kogu tervishoiusüsteemi analüüsida, mida veab terviseminister, aga mul hetkel ei ole siin materjalis kuupäeva, mis ajaks see valmis peaks saama. Aitäh!

terviseministri juhtimisel valmib terviklik analüüs kogu Eesti tervishoiusüsteemi kohta. Ma usun, et kui see analüüs on valminud ja seda on valitsuskabinetis ka tutvustatud, siis ma saan teie küsimusele juba paremini

hakka enam pakkuma tervishoiuteenust olukorras, kus need hooned on tõesti amortiseerunud ning vajavad väga suuri investeeringuid, ja annab siis kõik need sajad tuhanded patsiendid rõõmsalt üle riigile, kellel on kohustus tervishoiuteenuseid elanikele pakkuda? Mis oleks see tegevusplaan, kuidas ja millistes hoonetes neid

raam, et kõik need asjad peavad olema tehtud 2026. aastaks. Nii massiivne projekt, juba projekteerimine ja kõik, ei oleks saanud selleks ajaks valmis ehk siis me oleksime kogu selle rahakasutuse kõikides teistes valdkondades seadnud löögi alla. Seetõttu tegi valitsus selle otsuse.Nüüd, Nüüd, tulles teie küsimuse juurde, siis nii nagu ma vastasin Anastassia Kovalenko-Kõlvartile,

jätkusuutlikkuse kohta ja ma eeldan – ma ei ole seda analüüsi näinud, aga ma eeldan –, et see vastab ka sellistele küsimustele. Kui ei vasta, siis saame seda küsida ja edasi arendada. Aga jah, see tähtaeg oli juba november 2023, millest lähtuvalt ma eeldan,

selle investeeringu puhul pikemas perspektiivis. Kui see analüüs näitab, et sellist uut haiglat on vaja, kas siis teie juhitud valitsus on nõus vähemalt seda kaaluma kabinetis või [langetama] vastava otsuse? Aitäh! Kõigepealt teeme need analüüsid ja siis nende põhjalt saame teha poliitilisi valikuid. Me oleme koalitsioonivalitsuses, mis tähendab seda, et me peame koalitsioonis kokkuleppele jõudma. Me peame leidma selle jaoks ka vajalikud vahendid. Selle jaoks on meil vaja leida täiendavaid tulusid riigieelarvesse, et neid investeeringuid teha. Praegu mul on väga vara

proua peaminister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ja palun kõigepealt Riigikogu kõnetooli arupärija Anastassia Kovalenko-Kõlvarti. Palun!

Tegelikult on väga kahju, et riik on teinud sellise otsuse, et jätta Tallinna Haigla Euroopa rahastusest ja ka riigi toetusest ilma. Väga lühinägelik otsus. Ma tuletaks uuesti meelde, kuidas see otsus kunagi tehti eelmise aasta suvel juunikuus. Keskerakonna ministrid lasti päevapealt lahti. Alles paar päeva hiljem, kui Reformierakond oli täiesti üksi valitsuses

Kusjuures, tõesti, Tallinna Haigla puhul oli riigi ja Tallinna vahel sõlmitud koostöökokkulepe. Nagu peaminister rääkis, tuleb välja, et nendel pole mitte mingit õiguslikku alust. Siis tekib üldse küsimus, milleks neid sõlmida, kui riik annab sõna ja riik sama lihtsalt ka võtab sõna.Ma sõna.Ma usun, et mitte keegi ei kahtle selles, et tegelikult oli tegemist kahjuliku otsusega ja mitte ainult ühe omavalitsuse vaates, vaid riigi, selle tervishoiu ja ka julgeoleku, elanikkonnakaitse vaates. Tihti kõlab argument, et see on ju Tallinna projekt Tallinna inimestele, miks üldse riik peaks sekkuma, see haigla on ju ainult tallinlastele. Esiteks, nagu ma ühes küsimuses mainisin, tuleb juba praegu 50% Tallinna erinevate haiglate patsientidest väljastpoolt Tallinna. Mis puudutab Tallinna Haiglat, siis selle puhul oli tehtud lausa mõjuanalüüs, kus oli ilusti välja toodud, et selle vastutuspiirkonnas on umbes 600 000 elanikku:

ta on ka välja toonud, et just sellel aastal on julgeolek ja elanikkonnakaitse prioriteet. Ma olen ka sellega nõus. Seda enam tundub täiesti absurdsena otsus tõmmata Tallinna Haigla projektile kriips peale.

Kui palju te üldse näiteks teate kohti, kuhu saate minna varjuma, kui tuleb tõesti ohtlik olukord? Millegipärast on nendele teemadele hakatud alles täna mõtlema,

Kas see tähendab siis seda, et riik on valmis võtma kõik Tallinna haiglad enda vastutuse alla, võtma kõik patsiendid enda vastutuse alla ja aitama infrastruktuuri ülesehitamisega? Kahjuks meie seda vastust täna ei saanud. Iga kord oli vastus: me teeme järjekordse analüüsi. Aga see analüüs näitab jällegi sama. See analüüs näitab seda, et raha ei ole ja raha ei tule. See, et me iga aasta teeme seda ühte ja sama analüüsi, olukorda ei muuda. Olukord jääb ikka samaks. Kahjuks olen ma väheke pettunud ka sotsiaaldemokraatides. Nemad tegelikult Tallinna Haigla projekti toetavad ja ka terviseminister on välja öelnud, et tema isiklikult toetab Tallinna Haigla projekti, ta arvab, et see on väga vajalik.

ja seetõttu on nende jaoks see projekt päris oluline. Aga muidugi see peaministri suhtumine [on väljendunud] juba mitu korda

Kuidas üldse selline signaal mõjub teistele, väiksematele omavalitsustele. Riik annab sõna, riik võtab sõna, isegi kui on olemas koostöökokkulepe.

tegelikult inimeste õiguspärast ootust ja usaldust riigi suhtes rikutud. Aga seda ei ole rikutud ainult inimeste puhul, see käib tegelikult ka kohalike omavalitsuste kohta.

et Reformierakonna puhul on poliitiline ärapanemine tähtsamal kohal kui riigi infrastruktuuri väljaehitamine, haiglavõrgu arendamine ja seeläbi tervishoiu viimine uuele tasemele. Kahju, et need asjad jäävad tagaplaanile. Kuna Keskerakond ei nõustu sellise poliitikaga, mida Reformierakond on nüüd eesotsas Kaja Kallasega ajanud, on Keskerakond algatanud rahvaalgatus.ee lehel kampaania, kus on juba kogutud üle 25 000 allkirja Kaja Kallase tagasiastumiseks. Ma kutsun üles kõiki siinviibijaid, kutsun üles Eesti rahvast, kutsun üles kuulajaid: tulge ja kirjutage alla, niimoodi saate avaldada umbusaldust Kaja Kallasele. Aitäh! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Tanel Kiige. Palun!

Tervishoiuvaldkonna alarahastus on murekoht, mis on meid juba aastakümneid saatnud. Neid probleeme on pidevalt edasi lükatud, tihtipeale on neid probleeme eiratud. Alati on midagi kiiremat ja pakilisemat olnud. Aga kõik, kes valdkonnaga on tegelenud, teavad hästi, et Eesti riik panustabki märkimisväärselt vähem tervishoidu kui enamik Euroopa Liidu riike, OECD riike. Võrdluses Põhjamaadega võib öelda, et meie eelarvet arvestades peaksime iga aasta umbes miljard eurot rohkem panema Siis oleks enam-vähem samal tasemel, aga mitte päris. Sellist summat loomulikult meie eelarvest vabalt võtta ei ole, see eeldaks väga ulatuslikke maksureforme, millest oleks elementaarne enne valimisi muidugi ka inimestele rääkida ja neile selgitada, miks ja kuidas on vaja tervishoiu rahastamist suurendada.See analüüs, millele peaminister viitas, peamiselt räägibki rahastamise poolest minu teada – vähemalt varasemad analüüsid on sellele keskendunud – ehk mis on realistlik kulude prognoos, mis on tegelik tuluvajadus Tervisekassal

Ja nüüd olukorras, kus pidevalt napib raviraha, on väga selge, et Tervisekassa vahenditest ja riigi tavapäraselt ravikindlustusmaksu kaudu kogutud [rahast] ei ole võimalik finantseerida suuri objekte ja ei ole võimalik korda teha suuri haiglaid. Seda on ka teised haiglad teinud kas Euroopa Liidu vahenditega, riigi toetusega või mõlemaid kombineerides, ka laenu võttes, aga mitte niimoodi, et piltlikult öeldes Tervisekassalt saadud ravirahast hakatakse sadu miljoneid investeerima haiglahoonetesse. Seetõttu oli hästi mõistlik Euroopa Liidu taasterahastut kasutada selleks, et see Tallinna Haigla projekt päriselt ära teha, mitte ainult sellest rääkida. Ja mul on tõsiselt kahju, et toona valitsus, Reformierakonna ainuvalitsus, otsustas selle projekti peatada. kui kuulata peaministri põhjendusi, siis osa neist on ju, võib öelda, teatud ulatuses mõistetavad. Loomulikult, see risk oli olemas, kas jõuab taasterahastu raha ära kasutada ja nii edasi, kuigi rõhutan, et Tallinna Haigla projekt oli tol hetkel graafikus Euroopa Liidu nõuete kohaselt. Aga kui valitsus nägi tõesti, et tundus, et ei õnnestu Euroopa Liidu vahendite [kasutamise] graafikus püsida, oleks minu hinnangul olnud elementaarne, et sel juhul leitakse see raha riigieelarvest.

mis tegelikult oleks riigile igati jõukohane, olukorras, kus näiteks sama Kaja Kallase juhitud valitsus, järgmine valitsus õigemini, tõstis avaliku sektori palgafondi, kui ma mäletan õigesti, 237 miljoni

Praegusel valitsusel on võimalik see viga veel parandada. Tallinna linn on kindlasti valmis maha istuma ja läbi rääkima, mil viisil ja milliste sammudega saaks riik tulla oma eelarvest appi, et Tallinna Haigla projekt saaks ellu viidud. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas proua peaminister soovib sõna? Ei soovi. Siis sulgen läbirääkimised ja lõpetan selle päevakorrapunkti käsitlemise. Järgnevalt tänane viies päevakorrapunkt, milleks on Riigikogu liikmete Anastassia Kovalenko-Kõlvarti, Jaak Aabi ja Aleksei Jevgrafovi 10. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine regionaalpoliitika kohta. Palun ettekandjana Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Anastassia Kovalenko-Kõlvarti. Palun!

puudutab regionaalpoliitikat ja on seetõttu siiamaani aktuaalne. Nimelt, see puudutab eelkõige tulumaksuseaduse muutmist, millega muudeti kohalike omavalitsuste tulubaasi süsteemi. Valitsus on mitu korda välja toonud, et selle süsteemi muudatus on eelkõige tehtud selle jaoks, et vähendada üleriigilist regionaalset ebavõrdsust. Selle asemel et kogu tulubaasi laiendada, otsustas valitsus hoopis tegeleda ümberjagamispoliitikaga ehk tagada täiendav tulubaas väiksematele omavalitsustele suuremate omavalitsuste arvel. Ehk siis lihtsamas keeles: raha võetakse suurematelt omavalitsustelt ja antakse väiksematele omavalitsustele, selle asemel et üldse kogu tulubaasi suurendada. Seejuures me teame, et riik tõstab jõuliselt makse ja need mõjutavad meie kohalikke omavalitsusi päris rängalt. Nimelt, need käibemaksumuudatused, mis tulevad, avaldavad otsest mõju, need suurendavad kohalike omavalitsuste kulutusi, mis ulatuvad miljonitesse eurodesse. Sellest tulenevalt

kohalikku kogukonda, eriti tööhõivet. Isegi regionaalminister suhtub skeptiliselt sellesse ning ütleb, et vajadusel tuleb regionaalvaates arutada võimalikke leevendusmeetmeid. Kuivõrd ratsionaalne on üldse selline poliitika, millega me seame ühe ühe valdkonna ohtu ja siis hakkame otsima leevendusmeetmeid? Samuti on selline küsimus, et kui meil terve turismisektor saab omavalitsustes väga suure löögi,

ebaproportsionaalne. Sellest tulenevalt on ka selline küsimus: kuidas üldse koosmõjus kõikide muude maksudega võib kohalik omavalitsus kaaluda mingeid lisamakse?

Austatud arupärijad! Vastan küsimustele.Esimene küsimus: "Eesti Linnade ja Valdade Liidule anti uue eelnõu kooskõlastamiseks aega 2 tööpäeva. Kuidas saab sellist tähtaega pidada mõistlikuks, kui kooskõlastada on vaja 79 liikmega – 15 linna ja 64 valda?" Valitsus oli lühikeste kooskõlastustega sundvaliku ees. Valitsuse tasemel pidasime vajalikuks anda Riigikogule võimalus pidada sisulist debatti ja sellest tulenesid lühikesed kooskõlastustähtajad. Tulevikus olen ministritel palunud selliseid tähtaegu vältida. Maksumuudatused peavad olema üldjuhul kuus kuud ette Riigikogus ära otsustatud. Kohalikud omavalitsused on tegemas nelja aasta eelarvestrateegiaid ning seetõttu oli vaja tulumaksu jaotuspõhimõtete muudatus teha nii ruttu kui võimalik. Kui eelnõu kooskõlastusring oleks olnud tavapärase pikkusega, ei oleks olnud võimalik 2024. aastal nõrgema tulubaasiga kohalikke omavalitsusi aidata. Sellistele kohalikele omavalitsustele mitte appi tulemine tähendaks sealsete inimeste jaoks omavalitsuste teenuste [pakkumise] ja elukeskkonna halvenemist. Kooskõlastustähtaja seadmisel arvestas Rahandusministeerium, et Riigikogu rahanduskomisjonis toimub eelnõu põhjalik kaasamine.Aga

alla kahe nädala. Isegi mingit kooskõlastus[aega] ei antud kellelegi. Teine küsimus: "Riigil on plaanis mitmed suured maksumuudatused, mis suurendavad riigieelarvet ka kohalike omavalitsuste arvelt. Miks pole omakorda kohalikele omavalitsus[t]ele selle arvelt otsustatud tulubaasi juurde anda?" Julgeoleku kindlustamiseks tõusevad kaitsekulutused 3%‑ni SKT‑st, mis tähendab täiendavat rahavajadust kuni pool miljardit eurot aastas. Julgeolekukulude katmiseks pidime laiendama maksubaasi. Kaitsekulude tõstmine vajab kõikide inimeste panust, aga kõik inimesed saavad ka osa sellest, kui Eesti on kaitstud. Me tulime appi nõrgematele omavalitsustele. Kevadel Riigikogus vastu võetud tulumaksuseaduse muutmise seadusega [tugevdasime] nõrgema tulubaasiga KOV‑ide finantsolukorda, suunates osa jõukamate valdade tulumaksu[summade] kasvust ehk 8,3 miljonit nõrgema tulubaasiga kohalike omavalitsuste eelarvetesse, kuna käibemaksumäära tõus võib suurendada nende kulusid. Kolmas küsimus: "Majutusasutuste käibemaksuerandi kaotamine võib valusalt lüüa turismisektorit ja kohalikke omavalitsusi, eriti väiksemaid. Kohalikud ärid hakkavad välja surema […]. regionaalminister suhtub skeptiliselt antud maksuerisusse […]. Kuivõrd ratsionaalne on selline poliitika, kus ühelt poolt seatakse ohtu üks valdkond ja siis hakatakse otsima sellele leevendusmeetmeid?" Kõigepealt juhin tähelepanu, et me kuulasime majutusasutuste argumente ja neile jäi kehtima käibemaksu soodusmäär ehk soodusmäär

Majutus[asutuste] käibemaksumäära tõus 13%‑le suurendab käibemaksu laekumist 7 miljoni euro võrra aastas. Lähinaabrite kogemus näitab seda, et üksnes maksumäär hindu ei mõjuta. Näiteks 2012–2013 olid Riia majutusasutuste hinnad kõrgemad kui Vilniuses, vaatamata

"Kui terve turismisektor saab uute maksude tulemusena väga suure löögi, kuidas saavad kohalikud omavalitsused üldse kaaluda oma makse, näiteks turismimaksu näol? See ju süvendaks probleeme veelgi." Kohalike maksude kehtestamine on võimalus, mitte kohustus. Kas ja [kui, siis] millal kehtestada kohalik maks ja milline maks, on kohaliku omavalitsuse otsus. Valitsusel on olnud huvi suurendada kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat ehk anda omavalitsustele suurem roll langetada otsuseid nii maamaksuvabastuse kui ka maamaksumäära üle. Selleks koostab regionaalminister veebruaris 2024. aastal analüüsi ja ettepanekud omavalitsuste suurema otsustusõiguse kohta. Viies küsimus: "Majutusasutuste käibemaksuerandi puhul oleks saanud olla ka vastav plaan, kuidas saaks riigieelarvesse laekuvat täiendavat tulu kasutada kohalike omavalitsuste tulubaasi suurendamiseks. Populariseerides erinevaid kohalikke

puuduvad igasugused regionaalvaated uute maksude sisseviimisel või käibemaksuerisuse kaotamisel. Miks pole selliseid plaane tehtud ega läbimõeldud?" Käibemaksumuudatuse mõjuanalüüs on seaduseelnõu seaduseelnõu seletuskirjas olemas. Lisaks võttis Riigikogu vastu tulumaksuseaduse muutmise seaduse, millega võttis Riigikogu vastu tulumaksuseaduse muutmise seaduse, millega paraneb nõrgema tulubaasiga kohalike omavalitsuste finantsolukord. Nagu ma juba ütlesin, suunatakse 8,3 miljonit nõrgema tulubaasiga kohalike omavalitsuste eelarvetesse. Täiendavalt suuname senisest suuremas mahus Euroopa Liidu rahalisi vahendeid maapiirkondade konkurentsivõime tugevdamiseks ja hoonete energiasäästu suurendamiseks. Väikekohtade elujõulisuse tagamiseks on oluline, et kõigi laste jaoks oleks haridus esimeses kahes kooliastmes kättesaadav võimalikult kodu lähedal. Selleks anname kohalikule omavalitsusele võimaluse taotleda toetust 30 lapsega väikekooli ülalpidamiseks. "Kuidas koosmõjus kõigi muude riigi poolt kehtestatud maksudega on kohalikel omavalitsustel üldse võimalik kaaluda oma maksude kehtestamist?" See küsimus juba oli, aga vastan siiski, et kohalike maksude kehtestamine on võimalus, mitte kohustus. Seda otsustab kohalik kogukond, kas ja [kui, siis] mis määras kehtestada täiendavalt mõni kohalik maks. Aitäh! Aitäh! Ja registreeritud on vähemalt üks küsimus. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun!

kuna lihtsalt pole piisavat summat omaosaluseks. Ja tegelikult puudub igasugune analüüs, kui palju just selline ümberjagamispoliitika on andnud lisavõimalusi juurde. Me teame, et need maksutõusud võtavad kogu selle lisaraha väikestelt omavalitsustelt ära.

Sellises olukorras, ma arvan, keegi seda pahaks ei pannud. Kui te praegu oleksite näiteks peretoetusi tõstnud kahepäevase etteteatamisega, siis ma arvan, et kõik oleksid sellega väga rahul olnud. Aga nüüd, minu küsimus on on majutusasutuste käibemaksu kohta. Lätis on sarnane käik juba tehtud ja neil terendas päris korralik

Nagu ma ütlesin, käibemaksumäär oli Lätis madalam, kui see oli Vilniuses Leedus, aga ometi oli turistide arv seal väiksem.Aga tulles teie küsimuse alguse juurde, siis ilma igasuguse

Aitäh, lugupeetud peaminister! Mina kuulasin väga tähelepanelikult tänast arupärimistele vastamist. Minul tekkis selline küsimus. Mul iseenesest on arusaam, et opositsiooni arvates on kõik maksud, eriti maksutõusud, saatanast ja kõik toetused on taeva kingitus. Iseenesest ma jagan seda vaadet teatud piirini,

Aga kas keegi opositsioonipoliitikutest kas täna või üleüldse viimase, ma ei tea, kahe kuu jooksul on pakkunud välja mõne allika, kust riik võiks raha juurde saada selleks, et teha neid väljaminekuid, mida opositsionäärid siin väga järjekindlalt teilt nõuavad? Aitäh, tehtud ühtegi sellist ettepanekut, mis oleks reaalselt sisuline ja tehtav. Lauri Laats, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Hea peaminister! Ma küsin täiesti siiralt selle punkti kohta, regionaalpoliitika kohta. Me teame, mis tegelikult maapiirkonnas toimub – üleüldine ääremaastumine. Mis on valitsuse viis põhitegevust,

Kolmandaks on väikekohtade elujõulisuse tagamiseks koolide meede, et haridus esimeses kahes kooliastmes oleks kättesaadav võimalikult kodu lähedal. Selle jaoks me muutsime rahastussüsteemi – tegelikult sedasama, millest see arupärimine on millest see arupärimine on saanud alguse, kohalike omavalitsuste rahastusmudeli muutus. Üks elemente seal on täiendava motivatsiooni tekitamine kohalike omavalitsuste finantsautonoomiaks, et kohalikel omavalitsustel oleks endal motivatsiooni

ja koondanud olulised küsimused regionaal[ministri] alla, et tõesti regioonide vahet vähendada ja regioonide elujõulisust tagada.

saali. See oli piisav põhjus selleks, et tulla pulti. (Naerab.) Aga jah, alustame sellest, et praegune valitsuse regionaalpoliitika on tegelikult läbi kukkunud. Viimase aasta kiire hinnatõus, laenuintresside kasv ja palgatõusud on tegelikult viinud omavalitsuste eelarvest miljoneid eurosid. Linnade-valdade liit on isegi teinud kiire arvutuse – see on umbes 150 miljonit eurot. Need maksutõusud, mis meil uuest aastast hakkavad kehtima, teevad meie omavalitsused kahjuks veel vaesemaks. Juba praegu on paljud omavalitsused pidanud oma kulusid optimeerima ja asutusi sulgema, et kriisidega toime tulla. Selle asemel et kasvatada omavalitsuste tervet tulubaasi ning anda [lisavahendeid] ja tulla appi kõikidele omavalitsustele, hakkab valitsus hoopis tegelema ümberjagamispoliitikaga. Ehk siis võetakse raha suurematelt omavalitsustelt ja jagatakse väiksematele. Ütleme ausalt, et tegelikult pole absoluutselt mitte mingit garantiid, et see [ümber]jagamispoliitika aitab

kohalike omavalitsuste õlule. Tegelikult juba eelmises punktis Tallinna Haigla puhul oli natuke sellest juttu. Mulle meeldib viimase aja üks hea näide, kuidas Reformierakond riigis õpetajate palka tõsta ei suutnud.

ja siis [küsivad], miks te ei toeta, kas Tallinn ei tahagi õpetajate palka tõsta. Siis jääb neil veel õigust ülegi. Minnakse, antakse intervjuusid, et näete, Tallinn on nii halb, et õpetajate palka ei tõsta. Iga kord unustatakse ära, et see on riigi ülesanne. See kuidagi jääb nüüd tagaplaanile. Ma tuletaksin meelde, et Tallinn on seejuures alati püüdnud hoida näiteks lasteaiaõpetajate palgad ja huvikooliõpetajate palgad üldkooliõpetajate palgaga samal tasemel. See on kohaliku omavalitsuse ülesanne. Uuest aastast tõstetakse ka klassijuhataja tasu. Ja mida teeb valitsus selle peale? Muidugi tahab [valitsus] karistada Tallinna, et kuidagi liiga hästi läheb [neil], peaks selle raha ära võtma. Regionaalminister tegelikult on siit puldist öelnud, et jah, tuleb uus eelnõu,

Kahjuks on see, millega valitsus regionaalpoliitilisel tasemel tegeleb, tegelikult asendustegevus. Ühtegi süstemaatilist probleemi sellega ei lahenda. Ja mida tegelikult tuleks analüüsida? Tuleks analüüsida seda, milline on järgmisel aastal üldse reaalne võimekus väikestel kohalikel omavalitsustel investeerida.

sealhulgas ka hooldereformi tõttu, mille puhul Tartu on juba valitsuse vastu kohtusse läinud, ei jää kohalikel omavalitsustel mitte mingit ressurssi arenemiseks.

Tegelikult on sellest kahju, et riik lisaks sellele, et ta teeb inimesed vaeseks, teeb ka vaeseks kohalikud omavalitsused ja soovib seda vaesust hakata ümber jagama.

kogu selle läbikukkunud poliitika tõttu on Keskerakond algatanud allkirjade kogumise kampaania rahvaalgatus.ee lehel. Seal on juba üle 25 000 allkirja. Ma kutsun üles kõiki sellega liituma ja selle kaudu avaldama umbusaldust peaminister Kaja Kallasele. Aitäh! Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Ja suur tänu, auväärt peaminister! Rohkem teile arupärimisi täna

See tõus ei ole küll nii suur, nagu minu arupärimises on kirjas, kuna see arupärimine esitati juba tükk aega tagasi, aga [see tõus] on siiski märkimisväärne.

mis on nende vahendite saatus, mida kogutakse selle maksutõusuga, ja nii edasi. Loodan sisulist debatti. Aitäh!

"Millised on peamised põhjused, miks valitsus otsustas tõsta majutusasutuste käibemaksu 9%-lt 22%-le? Kuidas mõjutab see otsus Eesti majutusettevõtteid ja turismisektorit?" Vastus. Kõik maksumuudatused on tingitud vajadusest parandada riigieelarve keerulist seisu ning saavutada tasakaal kulude ja tulude vahel. Teatavasti sai kompromissina kokku lepitud algsest oluliselt [väiksem] maksutõus, seega uueks majutusteenuste maksumääraks on 13%. See rakendub alates 2025. aastast. Võrreldes algselt planeeritud maksutõusu ulatusega on negatiivne mõju

Koos nõudluse vähenemisega langeb ka turismi eksporditulu ning sektoriga seotud maksutulu. See on paratamatu. Mõju majutusteenuse lõpphinnale on meie, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi prognoosi kohaselt 3–4%. Teine küsimus: "Milliseid analüüse või uuringuid on valitsus teinud, et hinnata käibemaksu tõusu mõju majutusasutuste konkurentsivõimele […]?" Käibemaksutõusu mõju on majutussektorile hinnanud MKM-i ja Rahandusministeeriumi analüütikud.

"Kas valitsus on kaalunud alternatiivseid meetmeid majutusasutuste ja turismisektori toetamiseks, et vähendada käibemaksu tõusu negatiivset mõju ja optimeerida riigieelarve tulusid?"

Ja viies küsimus: "Millised on valitsuse plaanid Eesti turismisektori edendamiseks, arvestades majutusasutuste käibemaksu tõstmist ja võimalikku negatiivset mõju turismile ning eeldatavat lisatulu?" Vastus. Majutusteenuse hind on kindlasti üks turisminõudlust mõjutavaid tegureid, kuid mitte ainus. Sama olulised on näiteks teadlikkus Eestist kui reisisihtkohast, rahvusvahelised transpordiühendused, Eestis toimuvad sündmused, muud ajaveetmise võimalused, motivatsioon Eestit külastada ja muud tegurid. Kõik need tegevused on ka riikliku turismipoliitika fookuses, sealhulgas Eesti turundamine välisturistide arvu ja nende [tehtud] kulutuste kasvatamiseks, erinevate suursündmuste ja konverentside Eestisse meelitamiseks lennuühenduste tagamiseks peamistesse sihtkohtadesse ning turismisektori lisandväärtuse tõstmise arendustegevused. See on lühidalt kõik. Kui küsijaid huvitab konkreetsem ülevaade meetmetest, siis ma olen valmis seda tegema.

mahukama küsimus. Te teate, et Eesti majandus on seitse kvartalit järjest langenud. Teie valitsuse peaministrile meeldib alati rääkida, et see on tsükliline ja asjad käivadki üles ja alla.

mõjutasid meie praegust majanduskeskkonda ennekõike inflatsioonilises suunas. Aga see selleks! Tehtud otsuste [teemal] võib polemiseerida, aga olukorda see paremaks ei tee. Saab võtta kaks vaadet.

teatud sektorites töö kaotavad, sest me ju teame, et mingites sektorites on nõudlus endiselt rohkem kui kõrge. Ja pikaajalisemast perspektiivist ma praegu ei räägiks.

üksnes Tallinna ja Tartut, keda väga palju toidab ka välisturism. Neid meetmeid on. Võib-olla [võib] eraldi näitena välja tuua värskematest uudistest, mida me oleme tahtnud siin ka propageerida nii jõuliselt kui vähegi võimalik, kõik need meetmed, mis on rakendatavad Ida-Virumaal õiglase ülemineku fondi kaudu. Esialgses versioonis oli turism kui tegevus välistatud nii suur- kui ka väikeettevõtete investeeringutes. Nüüd on see seal olemas, see [määrus] on allkirjastatud ja ja vähemalt Ida-Viru ettevõtjad saavad sealt toetust taotleda. Pakkumised on suurepärased. Soovitan (Naerab.) või paluks teilgi seda seal propageerida, et inimesed tuleks ja taotleks. Seal teadupoolest on seda kogemust natuke vähem.

ja selles on süüdi paar-kolm aastat tagasi vastuvõetud otsused. Kas te saate natukene enda mõtteviisi avada?

põhjused on faktid kogumis ja peapõhjus – vähemalt ma usun, et see niimoodi on – on ikkagi see, mis toimub laiemalt meie

COVID-it paranenud, aga mitte jõudnud eelnevale rekordtasemele. Mis puudutab töötlevat tööstust, siis kahtlemata on seal suur mõju sellel, mis toimub meie põhiliste kaubanduspartnerite turgudel.

Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Austatud minister! Te kavatsete tõsta majutusasutuste käibemaksu 9%-lt Selge on see, et see avaldab mõju nii majutusettevõtetele kui ka turismisektorile laiemalt. Mina olen pärit Lõuna-Eestist, veelgi enam, võib öelda, et lausa äärealalt. Ka seal on olemas mõningane turism, aga ma julgen väita, et meil seal turismisektor ei õitse, sest meil pole kruiisiterminali ega rahvahorde. ma julgen väita, et meie turismisektoril on seal niigi päris raske. Ja minu küsimus puudutabki just Lõuna-Eestit. Kuidas te kavatsete sealsete majutusettevõtete konkurentsivõimet säilitada, eriti arvestades seda, et Läti, meie naaberriik, on seal kohe kõrval?

Ja jõustub see 2025. aastast. Jällegi, on avatud terve hulk meetmeid, millele saavad loomulikult kvalifitseeruda ka Lõuna-Eestis tegutsevad turismiettevõtted. [Need meetmed] mõjuvad, ma loodan, positiivselt. Vähemalt on mul Tartu linnapeaga sellest päris pikalt juttu olnud.Ja

Tartu linna sellega, et käivitada lennuühendus Tartu ja Helsingi vahel. Aga minu arusaam on see või vähemalt meie põhjus otsust tehes oli see, et Tartu 2024. aasta kultuuripealinna staatust vaadatakse kui terve Lõuna-Eesti projekti. See peaks tooma

Suur tänu, lugupeetud minister! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Oleme, head kolleegid, ka selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Andrei Korobeiniku, Vadim Belobrovtsevi, Tanel Kiige, Lauri Laatsi ja Jaak Aabi 13. mail 2023. aastal esitatud arupärimine IT-sektori tööjõupuuduse kohta, arupärimine numbriga 448. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Andrei Korobeiniku.

esitati kevadel, siis vahepeal on valitsus teinud tööd ja nüüd seda tööjõupuudust ei ole. Töötukassasse on jõudnud väga paljud tublisid programmeerijaid. Aga vaatamata sellele on see arupärimine selles mõttes aktuaalne, et ma saan aru, et ministril on olemas enda visioon töörändepoliitikast. See on võimalus seda visiooni arutada, et kuidas valitsus näeb meie IT‑sektori väljakutseid tulevikus sellises majanduskeskkonnas, nagu see praegu on. Selles arupärimises on mitu küsimust ja loodan sama

Aga IKT-sektori tööjõupuuduse juurde tulles esimene küsimus: "Milliseid meetmeid on valitsusel plaanis kasutusele võtta IT‑sektoris valitseva tööjõupuuduse lahendamiseks ning milline on tegevuskava lähiaastateks?"

lähemate aastate või aastakümnete jooksul kuidagi oma relevantsust kaotab ja seal töötamisel tekib raskusi. Seda ütleb meile ka OSKA prognoos, mis toob välja, et

juhul kui õpitud erialadel tööle asutakse. Samas ei ole ekspertide hinnangul võimalik IKT-valdkonna tasemeõppes õppijate arvu suurendada, kuna kutse- ja kõrgkoolidel napib õppetöö läbiviimiseks, üliõpilaste juhendamiseks ning teadustööks akadeemilisi töötajaid. Peame arvestama, et IKT erialadel on probleemiks ka märkimisväärne väljalangevus ehk õpingutega ei jõuta erinevatel põhjustel lõpuni. Selle tõdemusega

võimalikult täpselt oma sekkumisi sihtida. Praegu on käimas järgmised programmid. Punkt üks: inseneriakadeemia ja IT-akadeemia kõrghariduse [toetamiseks on] kogumahus 33,7 miljonit eurot. Suunatud on see inseneeriavaldkonna arendustegevusteks, õppemoodulite väljatöötamiseks, välisõppejõudude värbamiseks ja ettevõtetest praktikute kaasamiseks. Teiseks, inseneriakadeemia ja IT-akadeemia kutse-, üld- ja huvihariduse toetamiseks on kogumahus 24,75 miljonit eurot. See on suunatud tasemeõppe kaasajastamiseks, õppekavade ja õppevara uuendamiseks, õpetamise võimekuse kasvule ning erinevate tugimeetmete pakkumisele kaasaaitamiseks.

ning erinevate IKT-spetsialistide ümberõppeprogrammide jaoks. Muu hulgas töötatakse välja lühemaid mooduleid ning mikrokvalifikatsiooni ja kraadiõppe võimalusi, mis on sobilikud töötavatele inimestele, et tuua kiiremat muudatust majandusse. Neljandaks, Ida-Virumaa arendusprogrammi koolitusmeede. See on siis õiglase ülemineku vahenditest. See on suunatud eelkõige Ida-Viru piirkonnas kutse- ja kõrgharidusõppe ning täiendusõppe pakkumisele, et aidata väljuda põlevkivienergeetikast, mitmekesistada piirkondlikku majandusstruktuuri ning toetada olemasolevate tööstusettevõtete investeeringuteks vajalikku tööjõudu. Lisaks on Haridus- ja Teadusministeeriumis ettevalmistamisel sekkumised, mis on suunatud täiskasvanuhariduses uuenduslike õppimisvõimaluste loomiseks ja elukestvas õppes osalemise toetamiseks. Teine küsimus: "Kas on kaalutud IT-spetsialistide senisest suuremat värbamist välismaalt, et leevendada valdkonnas valitsevat tööjõupuudust?" Jah, selline plaan tõepoolest on olemas. Nagu siin küsija ka märkis,

kuidas tuua siia just neid inimesi, kes meil puudu on, ja niimoodi, et nad ei jääks siia pikemaks ajaks, kui Eesti ettevõtjatel on neile tööd pakkuda. Aga sellest oleks ma valmis andma pikema ülevaate järgmisel aastal. Niimoodi! Kolmas: "Kuidas ja millises mahus on kavas suurendada IT-spetsialistide väljaõpet, et tagada piisav hulk töötajaid tulevikus?" Täiendõppe pakkumine IKT-valdkonnas on olnud viimastel aastatel riikliku koolitustellimuse puhul fookuses. Kolme aastaga on olnud üle 10 000 koolitusel osaleja, enamik arvutikasutuse rühmas. Ja kogu koolitusmahust moodustavad IKT‑valdkonna koolitused neljandiku. Spetsialistide järelkasvu eeldus on motiveeritud ja asjatundlike õppejõudude olemasolu ning huvi IKT-valdkonnas töötamise vastu. Ülikoolidega koostöös on investeeritud teadusvõimekuse kasvatamisse ning välisteadlaste Eestisse toomisesse. Varajase huvi tekitamiseks toetatakse teadushariduse ja -tegevuste pakkumist ning teavituskampaaniate läbiviimist lastele ja noortele. Edasivaatavalt on lahendus alternatiivsete sisenemisteekondade loomine IKT-valdkonnas alustamiseks. Neist meetmetest juba andsin ülevaate eelpool. Ekspertide hinnangul piisab IT‑valdkonnas karjääri alustamiseks ka poole- kuni pooleteiseaastasest erialasest väljaõppest.

Lisaks, selleks, et meie digiriik püsiks, vajame arendajate kõrvale ka süsteemide ülalhoidjaid. Pooleaastase programmi läbinuil on võimalik alustada tööd näiteks IT-tugiisikuna, IT-klienditoe spetsialistina, nooremtarkvaraarendajana, testijana või IT‑süsteemide nooremspetsialistina. Tööjõu paremaks vastavusse viimiseks tööjõuturu vajadustega on MKM hankinud praktilise suunitlusega ümberõppe koolituse. Koolituse sihtrühm on olnud just spetsialistid, kes täna töötavad mõnes teises majandussektoris, kuid on huvitatud võtma ette karjääripööret ning asuma tööle IKT‑[valdkonnas].

Eesti inimeste digitaalse kirjaoskuse suurendamiseks ja programmist on saanud osa üle 11 000 inimese. Neljas küsimus: "Kui oluliseks peate IT-valdkonda Eesti majandusarengu ja nii-öelda personaalse riigi arendamise seisukohalt?" Jah, kindlasti ma pean seda instrumentaalse tähtsusega valdkonnaks. Lühidalt kokkuvõttes on ju personaalse riigi projekti eesmärk see, et need tehnoloogilised arendused, mis viimastel aastatel on saavutanud sellise küpsuse, et nende penetratsioon [võiks olla] selline, et me saame need kasutusele võtta, nii nagu meie ülejäänud digiriigi vahendid on jõudnud sellisele tasemele, et me saaksime teha uue arenguhüppe. Eesmärk on ennekõike kodanikele suunatud teenuseid teha veelgi mugavamaks inimestele. Siin võib-olla nii fundamentaalset pööret ei ootaks, aga me lihtsalt peame ajaga kaasas käima. Aga olulisem pool ja ka üks minu prioriteetidest on see, et me saaksime tegelikult digiriigi tööle ka ettevõtjate jaoks. On paratamatu, et aruandluskoormus suureneb ja sellega toimetulekuks loodame kasutada neid uusi vahendeid personaalriigi raames niimoodi, et ettevõtjad saaksid keskenduda oma põhitegevusele ehk lisaväärtuse loomisele. Praktilised rakendused peaksid siin valmima järgmise aasta esimese poolaasta jooksul pilootprojektidena. Kui need õnnestuvad, siis lähevad need laiemasse kasutusse.

töötajate värbamine, on olnud igapäevane osa IT-sektori toimetamisest ja nende suhtlusest riigiga. Aga ma küsin, mil määral te näete, et seda tööjõuvajadust hakkab tulevikus, 5, 10 aasta plaanis mõjutama AI ehk tehisaru areng.

mingit programmeerimist, mingit arendamist, testimist või ta tegelikkuses võib hoopiski suurendada tööjõuvajadust? Kuidas te seda näete ja millises ajaperspektiivis ta võiks hakata mõjutama reaalset tööjõuvajadust sektoris? Tänan öelda. Tänan selle põneva küsimuse eest! Sellel teemal võiks tõepoolest arutleda pikemalt. Aus vastus on see, et ega me tegelikult ei tea. tea. Värskelt viisin selle teemaga just ennast kurssi seoses sellega, et mul oli kohustusi

masinõppe- ja AI-tehnoloogiat ka avalikus sektoris katsetatud juba mõnda aega. On olemas meil ka see teada-tuntud kratikava, mis on ka auhindu võitnud aastate jooksul. Aga kindlasti on

on oma ettevalmistusperioodi lõpus Eesti andmemajanduse ja AI valge raamat. Selle tööversiooni [tahame] saada valmis selle aasta jooksul, et siis järgmise aasta alguses esimese paari kuuga käivitada aktiivsem arutelu- ja kaasamisprotsess, mille lõplik väljund võiks olla Eesti digiühiskonna arengukava uuendamine aastani 2030.

Mul on tunne, et meil igav selles valdkonnas ei hakka. Kuidas see täpselt mõjutab tööjõuturgu, on keeruline öelda. Pigem vajadust IKT‑spetsialistide järgi ta suurendab,

Olin siis valitsuses ja oli hea meel toetada Ida-Virumaa programmist investeeringut sinna sellesse kooli, et kaasa aidata sellisele eraalgatusele, mis tegelikult panustab sellessesamasse eesmärki, millest siin juttu on.

maakonnakeskustesse või regioonidesse oma tegevusega. Kas te olete nendega kohtunud? Mis nendest plaanidest on saanud? Või kas teie ministrina või, ütleme siis, ministeerium või riik erinevate meetmetega saab ka neid kuidagi aidata, sest

ma ei mäleta selle täpset asukohta. Kas see mitte ei olnud Kesk-Eestis, Paides või Türis? Üks kahest. See töö käib ja loomulikult

ka eelmisel aastakümnel on toimunud päris stabiilne avaliku sektori kasv Eestis. Seal on kindlasti ka arstid ja õpetajad ja nii edasi, aga paraku on selle kasvu vedur ametnikud. Põhimõtteliselt viimase viie aasta jooksul on see tendents eriti nähtav. Millal teie hinnangul tuleb see aeg, millal progress hakkab avaldama mõju ka töötajate arvule avalikus sektoris ja ametnike arv hakkab Eestis vähenema? Jaa, väga hea küsimus jälle, siiralt. Ei tea. Aga ma loodan, et see valitsus püsib neli aastat, selle valitsustevahelise perioodi, ja ma loodan, et selle ajaga me saame esimesed tulemused selles küsitud küsitud tegevusvaldkonnas. Teadupoolest on valitsus otsustanud käivitada nulleelarve protsessi, mis ei ole lihtsalt numbritega mäng Excelis, vaid

Vähemalt meie võtame selle protsessi ette tõsiselt ja siiralt. Ning kui paralleelselt käib digiühiskonna arengukava uuendamine, sealhulgas AI- ja andmekava uuendamine, siis me võtame need protsessid ette kindlasti sisuliselt. Me tahamegi saada endale plaani, mitte lihtsalt linnukest kirja, et keegi on järjekordse dokumendi kirjutanud. Ja kui me need kaks asja kokku paneme ja selle töö käigus selgub, kuidas me oleme võimelised neid arendusi realiseerima,

aga lihtsalt üks näide. Üks edukamaid kratte või siis nii-öelda esimese põlvkonna AI‑tooteid, mis Eesti riigis on kasutusel, on just töötukassas, kus tööturukonsultant tegeleb massiivsete andmemahtudega.

Ja kui see toimetamine käib sellise tempoga, nagu praegu näha on, siis ma usun küll, et paari-kolme aasta pärast võiksid meil olla esimesed kratid, mis heas mõttes asendavad inimesi, sest nad suudavad [pakkuda] kvaliteetset teenust. See ei tähenda, et tingimata avalikus sektoris töötavate inimeste või laiemalt avalikus teenistuses või töölepingulises suhtes olevate inimeste arv väheneb, aga siis me saame teha valikud, milleks me neid inimesi kasutame. Ma Ma usun, et teisipidi tekib jällegi üha vananevas ühiskonnas nõudlus teistsuguste teenuste järgi, mida AI ilmselt osutada ei saa.

usaldus digiriigi vastu, on piisavalt andmeid ja piisav hulk kogemust seda püsti panna. Nii et tahaks küll üritada, siiralt. Aitäh, lugupeetud minister! Rohkem teile küsimusi lihtsalt olla peaaegu et ei saa. Tänud! Nüüd avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ka ei ole. Head kolleegid, oleme ka selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Ja nüüd, head kolleegid, on jäänud veel vaba mikrofon. Kõigil soovijail on võimalus pärast haamrilööki registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis.